на 8 март 2013 г. по дневен ред, гласуван от пленарния състав на заседанието. Преди това няколко съобщения: 8 март 2013 г. с входящ № 302-00-19 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2012 г. С мое писмо отчетът е изпратен на всички постоянни комисии на Народното събрание. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 11 март 2013 г. с входящ № 303-14-5 в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2012 г. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по труда и социалната политика и на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 11 март 2013 г. са постъпили материали от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: 1. Информация за януари 2013 г. по следните показатели: индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети”; индекси на промишленото производство; индекси на строителната продукция.

и 2012 г.; производителност на труда; заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2012 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 11 март 2013 г. на Народното събрание са предоставени разработените по решение на Председателския съвет и приети от Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет резолюции по документи на Европейската комисия – Акт за единния пазар ІІ, Заедно за нов растеж и Годишен обзор на растежа за 2013 г. С писмо материалът е изпратен на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по околната среда и водите. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. по Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Колеги, моля докладчиците максимално

Автомобилният транспорт е ключов елемент от националната транспортна система на Република България, чрез който се осъществява по-голямата част от товарния и пътническия трафик. Неговото интегриране в европейските транспортни системи има важно значение за цялостното икономическо развитие на Република България. Споразумението предвижда финансови ангажименти за държавата под формата на средства за съфинансиране, както и арбитражно уреждане на спорове. След представяне на споразумението се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет на 14 декември Благодаря. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Димитров. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2012 г. Законопроектът беше представен от името на вносителя от госпожа Лазарина Стоичкова – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”. Ефективната система за управление на пътищата е необходимо условие за подобряване качеството на пътната мрежа и за интегриране на националната пътна мрежа в транспортната система на Европейския съюз. Разработването на програма за управление и развитие на пътищата ще подпомогне подобряването на качеството на транспортните услуги по паневропейските транспортни коридори. Споразумението предвижда финансови ангажименти за държавата под формата на средства за съфинансиране, както и арбитражно уреждане на спорове. След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2012 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди законопроекта. В заседанието на комисията взе участие госпожа със Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на структурните инструменти на Европейския съюз е изготвен Проект на споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на консултантски услуги. Дейностите по споразумението се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ на Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.” съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Консултативната програма в пътно-транспортния сектор ще включва следните дейности: 1. Преглед на Стратегията за пътния сектор. 2. Разработване на стратегически бизнес план за Агенция „Пътна инфраструктура”. Разработване на план за действие за пътна безопасност. 4. Изготвяне на средносрочна оперативна програма за пътищата. 5. Установяване на процеси за управление на пътните активи. 6. Оказване на оперативна подкрепа на отделите на Агенция „Пътна инфраструктура”. 7. Изготвяне на ИТ стратегия. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения – господин Вълков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2012 г. В рамките на Меморандума за разбирателство със Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22 януари 2012 г., е изготвен проект на Споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на консултантски услуги. С решение по Протокол № 39 от заседанието на 17 октомври 2012 г. Министерският съвет е одобрил текста на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението е подписано официално на 25 октомври 2012 г. Дейностите по споразумението ще се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.”, съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Споразумението предвижда финансови ангажименти за държавата под формата на средства за съфинансиране, както и арбитражно уреждане на спорове. По време на дискусията госпожа Стоичкова предостави информация относно стойността на договора, представи дейностите, предмет на консултантските услуги, и подчерта тяхната значимост за разработването на ефективна програма за управление и развитие на пътищата. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „за”, нула гласа „против” и 4 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет на 14 декември

гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2012 г. На заседанието, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взе участие Добромир Симидчиев – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Споразумението е разработено в рамките на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22 януари 2012 г. Предвижда се споразумението да влезе в сила от датата на подписване – 25 октомври 2012 г. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 15 гласа „за”

Откривам дискусията. Имате думата за изказване. Заповядайте, господин Михалевски.

не представлява особен интерес всъщност какво гласуваме, но аз ще Ви припомня. В момента правим една ратификация на Споразумение с Международната банка за реконструкция и развитие или така наречената „Световна банка” по Генералното споразумение между България и Световната банка да ни оказва консултантска помощ. Парите, за които става дума, не са от Световната банка, те са от оперативна програма „Транспорт”. Причината ние да ратифицираме това споразумение е Световната банка да гарантира за себе си, че ако възникват арбитражни спорове, държавата стои като гарант по това споразумение. Може би това не е най-същественото. Най-същественото е: какво съдържа ангажиментът на Световната банка и каква е готовността на държавата да започне разговорите по този договор за консултантска помощ със За съжаление, готовността е никаква. Защото, когато ние искаме експертиза, без значение от коя международна финансова институция, е много важно самите ние да сме постигнали консенсус и да сме изработили поне някакъв проект за стратегия на развитие на пътната инфраструктура. Ще Ви припомня, че през последните четири години, оставяйки настрана тежкия пиар, който се развиваше в пътния сектор и с асфалтовите работи, всъщност ние зарязахме тотално поддръжката и рехабилитацията на републиканската пътна мрежа, която съставлява 98% от цялата мрежа на страната. По тази причина нашата парламентарна група ще се въздържи от ратификацията, защото държавата ни не е готова със своето ясно виждане, за да пристъпи към работа Световната банка. Нашето въздържане не е насочено към това, че Световната банка няма експертиза – тя има, но за да бъде полезен този договор, да бъдат оползотворени по най-ефективния и ефикасен начин средствата от Европейския съюз, ние трябваше да бъдем подготвени. Ние към днешна дата абсолютно не сме готови. Дори стратегията, доколкото може да бъде наречена такава, изработена от МРРБ и внесена като точка в заседанията на Министерския съвет миналата година, е върната, защото самият Министерски съвет и експертите са счели, че това не е достатъчно като стратегия и като документ, който можем да започнем да работим. Обръщам Ви внимание не просто механично да гласуваме, а да вникваме в това, което гласуваме, защото иначе изпадаме в деликатната ситуация да бъдем наистина непотребни, особено с тези протести отвънка. Благодаря Ви. Няма. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Гласуваме Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие.

Гласували 99 народни представители: за 82, против 2, въздържали се 15. Законопроектът е приет. Процедура.

Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение на основание чл. 70, ал. 2 за приемане на второ гласуване на законопроекта. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме направената процедура за второ гласуване на законопроекта.

Чл. 1. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 25 октомври 2012 г.

Благодаря, госпожо председател. Аз предлагам точка втора да отпадне от текста, тъй като не би могло да влезе в сила, ако не бъде обнародвано в „Държавен вестник”. Това е изрично разпореждане на Конституцията и няма как да съществува тази точка втора. На второ място, датата 26 октомври 2012 г. отдавна е изтекла, така че ако искаме това Споразумение да влезе с обратна сила, това трябва да бъде изрично посочено, както е изискването на Закона за нормативните актове. Иначе трябва да влезе три дни след обнародването в „Държавен вестник”, или най-краткото възможно време – денят на обнародването на Споразумението в „Държавен вестник”, но, ако няма изричната разпоредба за обратна сила

необнародването на такова Споразумение относно влизането му в сила, както и обратната дата от юридическа гледна точка. Други желаещи за изказвания?

да отпадне. Гласували 110 народни представители: за 22, против 9, въздържали се 79. Предложението не е прието. Господин Корнезов – прегласуване.

Благодаря Ви, госпожо председател. Правя процедурно предложение за прегласуване. Право да Ви кажа, досега не съм срещал или поне нямам спомен да съм срещал един закон – нали това е закон, което гласуваме

правим нещо, което за мен юридически е недопустимо. Всички закони, всички закони са длъжни да бъдат публикувани, а ние сега правим изричен текст да не се публикуват. Кому е необходимо това?

да отпадне, нищо не губим. Разберете, нищо не губим от това. Да се публикува в „Държавен вестник”, който иска да го прочете, след това ще има ратификации – разбий и развий и така нататък, но това е закон, специфичен, но закон. Благодаря Ви, госпожо председател. Прегласуване. Прегласуваме предложението на господин Лъчезар Тошев чл. 2 да отпадне.

Сега преминаваме към гласуване на целия законопроект – без чл. 2.

проведено на 27 февруари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие.

Благодаря, госпожо председател. Ще Ви представя „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-36, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г. На заседание, проведено на 27 февруари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие. Законопроектът беше представен от господин Добромир Симидчиев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Правителството на Република България понастоящем работи по приемането на Национална стратегия и План за действие за управление и развитие на водния сектор. Тази стратегия очертава цялостната визия за водния сектор, включително хидроенергетиката, защитата от наводнения, напояването, водоснабдяването и канализацията, като предвижда по-активна роля на обществените органи за развитието и управлението на сектора. Същевременно тя конкретизира отговорностите на различните институции при подготовката и изпълнението на отрасловите стратегии и планове. Със споразумението се предвижда Министерството на регионалното развитие и благоустройството да ползва експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за подпомагане на реформата в отрасъл ВиК. След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, „въздържали се” – 2 народни представители, без „против”.

от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-36, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси на свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202–02–36, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г. Законопроектът беше представен от името на вносителя от госпожа Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация”. Целта на проекта е да подпомогне укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на реформиране на отрасъл ВиК, и да осигури устойчиво управление на ВиК инфраструктурата на територията на страната. Отрасловата стратегия за ВиК и стратегическите документи ще очертаят общата посока на реформиране на водния сектор, ще подпомогнат едновременните и съгласувани действия по прилагане на стратегиите за реформиране и развитие на сектор „Води” и на отрасъл ВиК. С оглед на обстоятелството, че споразумението предвижда арбитражно уреждане на евентуални спорове, споразумението е подписано при условие за последваща ратификация. След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202–02–36, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.” Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 10 януари 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги

В заседанието на комисията взе участие господин Добромир Симидчиев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, който представи законопроекта от името на вносителя. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между

Няма представител на комисията. С доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „СТАНОВИЩЕ относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Добромир Симидчиев – заместник-министър, Иванка Виденова – директор на дирекция „ВиК”. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 14 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-36, внесен от Министерския съвет на 15 декември

Няма. Поставям на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на споразумението, което обсъждаме. Гласували

за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие.

„ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие

между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 26 юли 2012 г. Чл. 2.

Ако идеята е да се скрие, кажете. Затова съвсем колегиално предлагам, както и в първия законопроект

Как така? Времето върви напред, никой не може да върне времето назад. Но ние тук сме фокусници – връщаме и времето назад.

Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на проф. Корнезов за отпадане на чл. 2 от законопроекта по аргументите, изложени от него.

на второ четене законопроекта с единствения член към него и Заключителна разпоредба с параграф единствен. Гласували

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България, № 302-02-1, внесена от Министерския съвет на 10 януари 2013 г. Законопроектът беше представен от името на вносителите от госпожа Мария Доневска – дипломатически служител ІІ степен в дирекция „Европейски държави” в Министерството на външните работи. На 1 октомври 2012 г. в София е подписано Споразумение между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа. В България се създава Антена представителство на Бюрото на Агенцията за Централна и Източна Европа в София, което има за цел направление на франкофонските процеси във висшето образование в страните от Западните Балкани. След проведената дискусия и обсъждане с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България, № 302-02-1, внесен от Министерския съвет на 10 януари 2013 г.” Благодаря. Доклад на Комисията по външна политика и отбрана.

г. На редовно заседание, проведено на 24 октомври 2012 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. След представяне на законопроекта, след изслушване на мотивите към законопроекта се проведе осъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1,

Благодаря Ви, господин Кръстев. Няма постъпил доклад от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Изказвания? Няма. Поставям на първо гласуване законопроекта за ратифициране на споразумението, което обсъждаме. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С оглед на обстоятелството, че нямаше изказвания и възражения, правя процедурно предложение същият законопроект да бъде разгледан днес и на второ четене. Мерси.

в София е подписано Споразумение между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа. В България Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България, подписано на 1 октомври 2012 г. в София.” Изказвания? Няма. Гласуваме на второ четене Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България.

„Доклад относно Законопроект за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, № 302-01-6, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2013 г., приет на първо гласуване на 7 март 2013 г. „Закон за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

по единствения член. Предложение от народните представители Петър Димитров и Корнелия Нинова – член единствен да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за член единствен. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Терзийски – за изказване.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Наличието на тази точка в днешната програма доказва моето твърдение, че това управление и мнозинството на ГЕРБ в този парламент бяха и са вредни с всеки ден, с който са участвали в това управление. Вече даже няма популизъм. Просто маските падат и трябва да изпълните поръчката, която имате. Тук става въпрос за проамериканска и протурска политика срещу антируска и антибългарска политика. Поддържам твърдението от изказването ми, когато гледахме закона на първо четене, че този парламент няма легитимността да вземе това решение, което е политическо, за проект, който има национално значение за България. Но тъй като това мнозинство е решено докрай да си изпълни ролята и задачите, макар и в ущърб на България и на българските граждани, аз искам да направя по тази точка по моето предложение едно процедурно предложение – моето предложение да бъде гласувано, след като се проведе гласуване на чл. 2, който предлагам да се създаде. Предложението ми по чл. 1 е чисто формално и касае фактическото преименуване на точките и ако ние в момента приемем, че отхвърляме член единствен да стане чл. 1, на практика ние предрешаваме и гласуването по чл. 2. Мисля, че поне формално заслужава да се чуят аргументите по предложението, което е по чл. 2, и едва тогава да гласуваме

текстовете в един законопроект, приет на второ четене, така че няма такава опасност да се предреши гласуването по чл. 2. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване... Погледнах Ви, погледът ми мина през цялата Ви група... Заповядайте, господин Димитров. Уважаеми колеги, ние предлагаме да отпадне членът, тоест да не се гласува денонсирането на споразумението. На комисията присъстваше министърът на финансите. Простият въпрос, който му зададох и на който очаквах и прост отговор, е: сключили сме договор за изграждане на нефтопровода, в този договор участват фирми от Русия, от България и от Гърция. Твърди се, че няма пари, не може да се намери финансиране, нереализуем е, банките няма да го подкрепят. Това е един проект, който не може да се осъществи. И аз го питам: след като проектната компания не може да се оправи, разтурете проектната компания, да се откажат участниците в този проект като нереализуем и тогава вече можем да денонсираме това споразумение, тъй като какво правим сега? Ние денонсираме споразумението. България отказва на тази компания правото да инвестира в този проект в България и ще бъдем осъдени да платим както разходите, които са направени досега, така и пропуснати бонуси в бъдеще. (Оживление.) Нали, много се усмихваме, но знаете, че сме в Арбитража по един друг проект?! Просто и ясно! Разтуряйте проектната компания, няма я и денонсираме споразумението. Министърът ми каза, че юристите са му обяснили, че трябва да направим точно обратното: най-напред да не денонсираме споразумението, а след това да разтурим компанията. Защо – не обясни. На мен не ми стана ясно защо последователността трябва да бъде обратната. Ако тук има юристи, които могат да го обяснят, ще съм им благодарен да станат Цената – било 7 млрд. долара, да се направи 280 км нефтопровод от Бургас до Александруполис. Двеста Простете, бе! Златни ли ще ги правим тези километри, та 7 млрд. долара?! Това просто е несериозно, измислена цена, цена за сплашване и ако това беше реална цена, разбирате, че трябваше да се откаже и Русия, трябваше да се откаже и Гърция, трябваше да се откаже и България. Няма такава цена! Тази цена е изсмукана от пръстите! Екологичните рискове много страшен! Миналия път тука слушахме как туризмът – 3,5 млрд., и ще загинем. Обяснете ми разликата между каране на нефт с кораби за Бургас, за „Нефтохим” в Бургас и карането на нефт за този нефтопровод. Обяснете ми разликата! И да има авария, аварията ще е до един кораб и там няма да питат закъде е нефтът – за Бургас – Александруполис ли е или е за „Нефтохим”. Това не е Мексиканският залив, та да ти извира от дъното под налягане, в Мексиканския залив продължават да работят! Продължава добивът, а ние се отказваме от този проект?! Разбирате, че този аргумент е изцяло несъстоятелен. Чух тук миналия път, че проектът бил изгоден, ще го чуя вероятно и днес, тъй като Мартин Димитров го постави на комисията, бил изгоден само за Гърция и за Русия. Той не е изгоден за България. Значи, България щяла да получава само транзитни такси. Аз Ви питам от „Южен поток” какво друго ще получаваме, ако получаваме транзитни такси? Защо „Южен поток” е изгоден за България, където „Газпром” ще си транзитира газа, а Бургас –Александруполис не е изгоден за България? Обяснете ми разликата. Аз не съм ненормален, ще разбера тази разлика и ще Ви ще Ви подкрепя, затова и казах на комисията – като се съмнявате, че няма да има полза, продайте българското участие в нефтопровода и сложете държавна такса, така че България да е гарантирана, че ще получи тези държавни такси. Тези пари ще влизат в държавния бюджет, могат да влизат и в общинските бюджети и ще има полза за България. Ама, направете нещо икономически разумно, не просто един гол политически ход. И завършвам: кой кой губи от това, че се отказваме от този проект? Само един – това е Турция. Турция, която си пази монопола върху транзита на нефта през проливите, пази си икономическите приходи от този транзит през проливите, и си пази стратегическото политическо положение, благодарение на този транзит през проливите. Тук се прави опит за изместване на тези проливи малко по на запад, преместване на европейска територия. Ето, господин Иван Иванов вече си закопчава копчето и се готви за атака – да покаже как се продават българските интереси. Господин Иванов, и на Вас ще Ви препоръчам – прочетете много интересна книга. Казва се „Османо-римската империя, българи и тюрки”, Стоян Динков, издание „Сиела” 2011 г.

дайте да четем Паисий, а да не четем такива издания, и да гласуваме за българския стратегически интерес, а не за турския стратегически интерес. Благодаря.

Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо председател! Първо ми прави впечатление, че на БСП, когато е изгодно, Парламентът има легитимност да гласува, когато те предлагат нещо. Когато някой друг предлага нещо, за тях Парламентът е изгубил своята легитимност, което е много голям напредък в демагогията. Тоест, когато желаят, може да бъде гласувано нещо, когато не желаят, Парламентът е загубил своята легитимност. Извинявайте, колеги, но това е обидно за всеки интелигентен човек. Как се стигна до тук? Стигна се с „Големия шлем” на Георги Първанов. Това бяха няколко договора, подписани на тъмно, без обществен дебат, без да са ясни ангажиментите за България, без да са ясни последствията. Такава беше политиката на Георги Първанов и на тройната коалиция, която той създаде. „Бургас – Александруполис” е проект, от който ползите за Гърция са ясни и са големи, ползите за Русия са ясни и са големи, само че за България виждаме основно рискове и много малко ползи. Тоест рисковете са много по-големи от ползите –това е проблемът на „Бургас – Александруполис”. Задавам следния много простичък въпрос: ако, не дай си боже, го имаше този проект и би станал инцидент, къде щеше да бъде този инцидент – за Русия ли, за Гърция ли? Не, инцидентът щеше да бъде в българското Черноморие, щеше да бъде за българските граждани и щеше да бъде за българския туризъм.

Това признание се чу днес на Икономическата комисия за първи път. Те казаха: „Да, този проект е политически.” Това признание не беше правено досега под никаква форма. Днес дойдоха и си признаха, че проектът е политически, което най-малкото означава, че той икономически не може да бъде защитен. А какво се оказва? Че при най-доброто развитие на обстоятелствата за 60-65 години би се изплатила една такава инвестиция. Извинявайте, това показва на икономически език, че един такъв проект не е изгоден. Ако ти чакаш това, което си инвестирал, 60-65 години в бъдещето, явно си направил лоша инвестиция. Неслучайно няма желаещи банки да финансират. Ако проектът беше изгоден, щеше да има една върволица – да чакат банките и да искат да инвестират. Няма банка, няма търсещи инвеститори, няма желаещи! Защо няма бе, хора, като е толкова изгодно, защо няма опашка?! Няма опашка, колеги, защото проектът очевидно не е икономически изгоден, затова я няма опашката, затова няма желаещи инвеститори. На следващо място, има само един проект, само един проект, за който на три референдума хората казаха: „Не го искаме!”, и това е „Бургас – Александруполис”. Няма други такива проекти. На три референдума хората в Бургаска област казаха: „Не го искаме този проект!” БСП какво правят? Те не зачитат волята на три референдума в момента и казват (реплики от КБ) въпреки това, въпреки трите референдума смятат, че проектът трябва да бъде продължен – това казват те. Сега водят ожесточена битка да се спре денонсирането, за да може очевидно в следващия Парламент, в друга конюнктура, да продължат – за това става въпрос, за нищо повече, за нищо по-малко. Това е, което се прави опит да бъде направено. Само че, колеги, ние сме българско Народно събрание и българското Народно събрание трябва да гледа интереса на българите на първо място – нашият интерес. Извинявайте, колеги, проект, който никой никога не е успял да покаже, че е икономически ефективен, проект, който няма положителен ОВОС – оценка на въздействието върху околната среда, няма такава положителна оценка. При това положение кой би гласувал за такъв проект и с какви мотиви? Кой ще го подкрепи и с какви мотиви? Да рискуваш целия български туризъм заради това, че, както сами признаха хората от БСП, са поели политически ангажименти. Те сами си го казаха. Те сами си казаха, че проектът е политически, не е икономически. Ако не ми вярвате, ще предоставя на всеки, който не вярва, стенограма от заседанието днес, където те признаха, че проектът е политически. При това положение, колеги, Народното събрание има само един честен избор – не можем да рискуваме България, не можем да рискуваме българския туризъм, не можем да рискуваме всичко, което е градено толкова години, заради някакви политически сделки, които си направили определени хора! Не можем, не можем, това е недопустимо и е срещу интереса на българина! Затова днес можем да вземем само едно-единствено решение – окончателно денонсиране на споразумението, окончателно спиране на „Бургас – Александруполис”, защото България ни е по-важна. Благодаря за вниманието.

нали и аз това казвам, бе – няма банка, няма финансиране! Оставете компанията да приключи с проекта. Защо занимаваме Парламента на България? Ето, задавам на Вас същия прост въпрос, какъвто зададох на министъра на финансите: компанията да приключи с проекта, защо ни врете в плащане на неустойки? Ето, това ми обяснете – защо ни теглите в тази посока? Имало три местни референдума по един национален въпрос. Ами, имахте достатъчно време, да бяхте направили един национален референдум. Като толкова Ви е мъка за българите, защо не ги попитахте? Направете в Суходол референдум за боклука на София, да видите резултата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) За какво си говорим? Изобщо какъв е паралелът

защото навсякъде по света, където функционират такива нефтопроводи, няма аварии. Тук господин Иванов измисли едно корабче, което е аварирало, и вече каза: „Тук Черно море ще го отровим и три милиарда и половина ще загубим!” Какви три милиарда и половина, как ги смятате, как ги изчислихте, при това от Южното крайбрежие? Доколкото знам, това са приходите от целия туризъм – и морски, и балкански, и балнео, и не знам какво. Как ги сметнахте, че там ще се случи и ще го изгубим?! Втора реплика? Отказвате се, господин Гагаузов. Има ли друг желаещ за реплика? Няма. Дуплика – народният представител Мартин Димитров Госпожо председател, уважаеми колеги! То се разбра от репликата, която ми беше направена, че БСП са готови да жертват Бургаския регион. Тяхното мнение не било важно за БСП – това казаха, защото въпросът бил национален и тези три местни референдума не били важни. Това казаха от БСП. Извинявайте, важният въпрос е следният: за 30 млн. долара максимални годишни приходи

защо сме се вели да плащаме неустойки? Уважаеми колеги, след като за целия този период – минаха години, минаха години от плана на Първанов за „големия шлем”, години наред няма инвеститори, няма банки, няма желаещи – при това положение се слага краят. А краят е денонсиране на споразумението. Друг е въпросът, че тройната коалиция пое тези

като мотив, забележете, като ангажимент заради това да подписваме неизгодни договори за България – така го разбрах. Колеги, извинявайте, уважавам всяка нация, която е помогнала на България.

да подписваме договори, които не са изгодни за България и да рискуваме всичко, което е направено и построено. И всички хора, които говорят тези неща, не защитават българския национален интерес, напротив –те играят за друг. Вие не играете мача на България, Вие сте го продали този мач, уважаеми колеги от БСП. Отдавна играете за чужди отбори. Отдавна играете за чужди отбори! Вие отдавна не играете за България! Въпросът днес не е към колегите от БСП – тяхната позиция е ясна, те са ни ясни! Те вече няма какво да кажат. Ясно е, че са продали мача много отдавна и връщане няма. Въпросът е към останалите парламентарни групи.

Слушах сърцераздирателните изказвания на представителите на левицата, които говорят за защита на национални интереси. И без аз да говоря, ще кажа, което господин Лучников казва за тях: „Ако българските комунисти бяха като чешките, полските или унгарските – с мед да ги нахраним. Но на тях, на българските комунисти пъпът им е хвърлен там – в Москва. Тези хора никога не се интересуват от нашите български интереси, ако те не съвпадат с интересите на Москва.” Това го казва един от стълбовете на българската демокрация. (Ръкопляскания от мотивите БСП да са застанали като Раймонда Диен на релсите, за да не допуснат денонсирането на този договор. Има друг мотив, който препоръчвам на народните представители да прочетат, защото той е качен в интернет – това са разговори, водени в 2006 г., най-вече разговори на Красимир Георгиев, с много хора, сред които и български министри. Какво се казва там? Първо, че началникът – чета дословно телефонните разговори, няма да споменавам имена, защото тук трима-четирима души ще станат да дават лично обяснение, а те са там, в тези разговори. „Началникът на Росен Карадимов официално му е дал мандат да работи заедно с Красимир Георгиев по терминала Бургас и подготвяне на споразумението”. Питам в какво качество на шефа на „Фронтиер” е даден мандат от началника на Росен Карадимов, тоест от Сергей Станишев, да работи по този проект? В какво качество? В какво качество и самият Росен Карадимов е работил? Продължавам нататък. В един последващ разговор се казва следното: „За да вземем двойни пари, да изградим модула – под модул се разбира терминалът Бургас – който ще обслужва „Бургас - Александруполис”, и после да продадем 51% на руснаците”. Каква хитра схема.

„Президентът още при Царя помагаше на Красимир Георгиев за „Бургас - Александруполис”.” Боже мой, какво управление! При наличие на такива финансови интереси на определени хора от тройната коалиция, как няма да останат тук и да се борят със зъби и нокти?! И се стига до 28 ноември 2006 г., когато Красимир Георгиев се обажда по телефона на един от тогавашните министри тук, в залата, и казва: „Нашият вариант за тристранно споразумение за „Бургас - Александруполис” в наша полза е готов.

на левицата. Съвсем кратко, в телеграфен стил ще кажа защо ние ще гласуваме за неговото денонсиране. Първо, терминалът на тръбопровода в Бургас ще бъде руска собственост, защото имат 51%. Второ, няма гаранция за таксите за пренос на петрол, защото ще бъдат определени от мажоритарния руски участник. Трето, руската страна не поема никакви гаранции за осигуряване на необходимото количество петрол за запълване на тръбата. Останалото наистина е лъжа, ако се твърди. Четвърто, Русия ще има мажоритарен контрол върху обектите, парцелите на терминала, тръбопровода, резервоарните паркове и цялата инфраструктура на проекта. Пето, България няма право на самостоятелно решение относно своя дял от 24,5%, защото всяка промяна на собствеността изисква съгласието на Русия и Гърция. На шесто място – няма гаранции за наемане на български фирми и работници за изграждане и поддържане на петролопровода. Седмо,

като по този повод съвсем официално министър Нона Караджова заявява, че към настоящия момент процедурата по ОВОС за петролопровода не е завършена. Нещо повече, има основание да се прекрати тази процедура поради пропуснати срокове. И накрая, последна дума – договорът, подписан от тройната коалиция, не е реципрочен. България няма 1% собственост върху един километър тръбопровод на руска територия, а се иска 51% от тръбопровода в България да бъде руски, тоест ние да бъдем продължение на руската нефтопреносна система. Затова гласувайте за денонсиране. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо, бих искал да кажа, че не бива да вкарваме в дебата темата русофили-русофоби и така нататък. В момента всички в това Народно събрание трябва да бъдем българофили българофили и единствено да уважаваме и да защитаваме националните интереси и националните изгоди. Да не забравяме, че България има много официални празници и има един национален – това е Трети март.

защо инвестираме и съответно не прекратяваме договора неслучайно пак с руската страна – проекта „Южен поток”. Ако бяхме русофоби, щяхме да премахнем всичко. В момента единствено и само гледаме икономически и дали този проект е изгоден за страната, независимо с кого. Да, с „Южен поток” имаме гарантирана запълняемост, имаме такси и възвръщаемост на проекта 15 години. За 15 години ще си възвърнем своята инвестиция. правим сериозна диверсификация по трасето на газовите доставки, които са основен източник на нашата икономика. Що се отнася за проекта „Бургас - Александруполис”, пак стигнахме до дебата – изгоден ли е за страната и каква е цената? Имахме аналогични дебати и аналогични спорове, когато разглеждахме и другия проект с

Когато се защитават националните интереси и се гледа каква е възвръщаемостта на даден проект и какви рискове се поемат с него, се прави проектна компания, както в случая се е случило. Прави се протокол на всички съдружници – руската, гръцката, българската страна, и започва да се разсъждава този проект колко ще струва. Имаме протокол, в който съдружниците казват, че проектът ще струва над 7 милирада долара. В тази връзка – как ще бъде осигурено това финансиране, се съгласяват да се наеме външен, независим консултант, който е с международна репутация. В случая е наета компанията „Сосиете Женерал”, която в свой доклад разглежда различни варианти за цена на проекта и най-евтиният вариант е 6,8 милиарда долара. Най-скъпият вариант на прогнози е 7,9 милиарда долара, ако се намери евентуално някакво банково финансиране. От акционерите в тази проектна компания 51% има руската страна, 24,5% е гръцката страна. Така че те абсолютно ясна съвест са наели този независим консултант. И колегите от БСП не харесват тази оценка. Казват, че тези цифри са измислени, изсмукани

При 30 милиарда долара гарантирани максимални такси, излиза, че този проект в най-добрия случай ще се възвърне за 60-70 години срок на възвръщаемост. Като се има предвид, че по него ще тече нефт, означава, че на 40-ата година трябва да бъдат подменени тръбите. Ние ще влезем в една спирала, в която България единствено и само ще има правото да плаща. Наистина това не е икономически проект, това, както се изразиха колеги в Икономическата комисия, е политически проект. Нека ние като български народни представители в българското

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Червенкондев, Вие не правите това, което трябва. Вие правите грешни и вредни неща. Правихте го през целия си мандат. Това, което казахте, аз не Ви вярвам, българските граждани и те не Ви вярват. Ако това не беше така, това Народно събрание нямаше да бъде в последния ден на своето съществуване. Ако българските граждани Ви вярваха, това Народно събрание нямаше да бъде в последните дни на своето съществуване, а Вашето правителство нямаше да бъде в оставка. Вие правите вредни неща и заблуждавате българските граждани. От всичко това, което казахте, изкристализира една-единствена теза: Вие решавате и внасяте това предложение за този законопроект, просто защото изпълнявате поръчка срещу руски и български интереси. Всичко останало е гола вòда и приказки.

(КБ): Господин Червенкондев, отново безкрайно простият въпрос: защо Гърция и Русия не се отказват от реализацията на проекта? Ако те не се отказват, за да получат компенсации от България, ние ли сме тръгнали да чупим гърнето? Защо не се отказват? Водени са разговори. Дайте ни информация защо Гърция и Русия не се отказват, а България се отказва и се отказва точно под тази форма – чрез денонсиране? Обяснете ни! Огромна молба: спрете с морала поне в прощалните часове! След това, което стана и с дипломата на госпожа Иванова – шефката на ДКЕВР, за какъвто и морал да говорите, разбирате, че няма кой да Ви слуша. Да, не сте я проверявали Вие, но в държава като България да можеш ти да назначиш за шеф на ДКЕВР човек без диплома и без един ден стаж по специалността, след като Вие сте един от най-яростните привърженици на закона, и да ни четете морал оттук, това просто

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Червенкондев, защо казвате, че този проект няма икономически и екологически смисъл? Това нещо е ясно на всички. Този проект е наистина чисто политически. Поети са едни политически ангажименти от някои, които не могат да изпълнят. Понеже не могат да ги изпълнят, затова поради тази причина в момента се нагнетява обстановката. Това не е за първи път. Това е начин на работа, това е система, по която работят Вашите колеги отляво. При положение че са започнали един проект напълно на тъмно, без никакъв икономически и сравнителен анализ, без никакъв ОВОС и в момента да казват защо трябва да бъде прекратен този проект, аз смятам, че това е чиста наглост. Затова Ви призовавам да бъдете по-рязък и точен във Вашите изказвания.

на Вашата реплика. Неслучайно изказването ми започна с факта за 3 март, за нашата признателност към руския народ, така че въобще да казвате, че изпълняваме поръчки на чужди страни ни най-малко е коректно и това ще бъде по този начин. Това, в което ни обвинихте и казахте, че не ни вярвате – да, имате право да не ни вярвате. Всичко, което съм цитирал в изказването си, са цифри от доклада на независим консултант – „Сосиете Женерал”. Ако бях смятал аз аз тези цифри и бях казал: ето, след моя анализ казвам, че този проект ще струва 7 млрд. долара, че българската страна ще трябва да заплати милиард и половина до

моята професионална или друга квалификация, но на „Сосиете Женерал” би следвало да вярваме. Същото беше и с Проекта „Белене” – „Ейч Ес Би Си” казва тези цифри – най-големият консултант. Оттам насетне защо на мен да вярвате или не. Говоря и цитирам факти, които са от независими доклади. Що се отнася до репликата на господин Димитров. Господин Димитров, в момента двете страни – и руската, и гръцката, считам, че имат основни интереси. В момента те освен финансови ангажименти не носят потенциалния екологичен риск, който заплашва цялото наше Черноморие. Това, което Вие казвате, се случи в Мексиканския залив – много важно, те продължават да добиват нефт. Да, продължават да добиват собствен нефт, от който печелят. А в момента това не само че не е наш нефт, а ще губим от всеки един тон, който в момента мине през тази компания.

Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря на призива да не се политиканства и да не се морализаторства от трибуната. Ще приведа един аритметичен аргумент. България ще вземе 30-35 млн. долара, ако тръбата пренася 30 млн. тона суров петрол през територията на страната. Ако трябва да се разтоварят 30 млн. тона петрол, за да минат през тръбата на открит буй в пристанище Бургас, практически трябва всеки ден да се разтоварват по два кораба.

пред очите на хотелите от Поморие, Несебър, Созопол. Представете си как се вижда отвсякъде. Представете си за какво става въпрос и как разтоварвайки се, от морето изплува и се издига гигантска многоетажна сграда. Кой ще дойде? (Реплики.) Това е картина. Трябва въображение, за да си го представим, защото то е реалност. Там, където са влизали такива танкери, там там винаги туризмът е умирал. Тези пристанища са се превръщали в индустриални и всичките зони около тях са ставали индустриални зони. На света няма място, където да съжителстват такава инфраструктура, такова транспортно съоръжение за разтоварване и транспортиране на петрол и хотели, слънце, пясъци и така нататък. Няма такова място! На кой се е отдало да направи това нещо? Никъде по света такова нещо не се е случило. Ето защо правителството на ГЕРБ беше в дълг да даде една пълна оценка за въздействието на околната среда и да оцени и икономическото въздействие, включително върху туристическия бизнес, върху цената на имотите и Щеше да се разбере колко лош е този проект за България. Това е косвен отговор, ако не директен, на въпроса, който тук поставят: защо Русия и Гърция искат, а България не иска. Ами, защото негативните въздействия са за България, а позитивите, ако има геополитически – са за Русия, а ако има някаква икономическа изгода, е евентуално възможността на Гърция да построи нефтопреработвателно пристанище в Александруполис. Това обаче не е българският интерес. Съвършено отчетливо се вижда, че не е. Затова Ви призовавам, на базата на тази проста аритметика за пълненето на една тръба с 30 млн.тона, да се противопоставите и да кажете, че това не може да стане. Благодаря. Благодаря. Реплики? Ангел Найденов – реплика. Благодаря, госпожо председател.

хиляди тонен танкер. България имаше много сериозен флот от танкери, които товареха или от руски пристанища, или от пристанища в Северна Африка.

30 хиляди, включително и газовози, са заставали на пристанището в Бургас и не са създавали тази кошмарна картина, която ни описвате. Второ, аз съм човек – помощник-капитан на кораб, който е заставал на такива плаващи съоръжения, включително съм товарил. При всички случаи има рискове, но рисковете далеч не са тези, които описахте или се опитвате да представите като картина пред народните представители. Както има рискове на пристанището сега, което се ползва от „Лукойл Нефтохим”, по същия начин има рискове за танкерите, които застават на плаващи съоръжения. Те не са по-опасни и по-рискови от тези, които са на бреговите съоръжения. Разбира се, хората са отчели тези рискове. Те са предвидели съоръжения за почистване, за ограничаване на щети, на разливи и прочие. Не пледирам да правим коментар в посока на рисковете, но казвам, че и сега в залива, в акваторията на пристанище Бургас, застават пълни танкери, застават и празни танкери и не създават онази непривлекателна картина на залива за туристите, която да ги отблъсква.

Тук казват: пет. Може би дори пет не преработват. Така че не може да има сравнение. Защо казвам, че отговорът е в аритметиката? Представете си вместо 5

Никой няма да иска да прави туризъм, никой няма да иска да прави хотелиерство, никой няма да се занимава с този бизнес, защото отпред ще стоят тези гигантски съоръжения и ще се разтоварват в залива.

(КБ): Изключително съм впечатлен от апокалиптичните картини, които ни бяха обрисувани тук – на корабите, които изникват от морето като фонтани. Очевидно някои хора са гледали „Карибски пирати” и са сугестирани от подвизите на капитан Спароу, но те са доста нереалистични. Много ми се ще, когато излизаме тук да говорим на такива теми, поне малко от малко да стъпваме върху нещо реално. Попитах и на комисията: за кого в комисията и за кого в тази зала не е ясно, че този проект е политически и той е политически проект преди всичко за Русия? За кого не е ясно, че този проект, който е започнал през 1998 г. – по времето на същия този, който до момента се упражняваше тука, до момента или до подписването му не се реализираше тъкмо поради нежеланието на Русия да поеме каквато и да е отговорност и интерес към него. А то не беше случайно, просто икономиката на проекта е изключително сложна, изключително трудна. В един момент обаче Русия осъзна нещо и то е много важно Русия осъзна, че за нея не е изгодно голяма част от енергийните ресурси да бъдат контролирани от една държава, колкото и тази държавата да й е стратегически партньор. Тогава дойде времето на „Бургас – Александруполис”. В този проект единствената държава, която има чисто икономически интерес, е България и беше изцяло в нашите, така да се каже, ръце да гарантираме този икономически интерес. Политическият интерес е на Русия – тя затова тръгна да работи по проекта, политически интерес по определени исторически причини има и Гърция, а нашият интерес е изцяло икономически. Ние можеше и трябваше да реализираме този икономически интерес. Аз попитах и министъра: Добре, господин министър, като не Ви харесват икономическите условия, какво направихте, за да ги подобрите? Какво направихте, за да направите проекта по-ефективен? – Ами, нищо – вдига рамене финансовият министър господин Дянков. – Нищо! За нас е по-лесно просто да зачертаем проекта. Защо е по-лесно за нас така? Защото една друга държава продължава да си мисли, че Турция е нейният верен партньор. Защото тя не забеляза, че това, което се случва сега, не е това, което се случваше преди пет години, че Турция вече не е тази държава, която слуша какво й се казва, че тя вече води своя политика в арабския свят, в Близкия Изток, а и в Африка.

а не през една държава, която не е много ясно утре накъде ще реши, как и каква политика да води, при това в ситуация, в която ние можеше да гарантираме и икономическия си интерес. Сега си разказваме как един големи кораби ще изникнат от морето и как ще изплашат туристите. Нали ги има и сега тези кораби?! Дванадесет милиона тона е максималният капацитет на „Нефтохим” в Бургас и той е работил с този капацитет. Къде бяха туристите? Нали

В цялата тази ситуация не мога да разбера как никой не схвана нашия икономически интерес, нашия политически интерес и не се опита да го отиграе по някакъв начин. Денонсираме Споразумението! Защо ние го денонсираме ние, единствените, които бихме могли да имаме икономическа изгода от това нещо?! Защо ние поставихме въпроса на тези, които търсят политическата? Ами дайте да го направим, ама искаме това, това и това. това. Защо не си защитихме интереса?! Не, денонсираме го, защото имаме още един ден работа на Парламента и после нито лук яли, нито лук мирисали. Не е сериозно така. Все пак, когато се правят такива проекти, не е редно с лека ръка да се зачертават, защото те много трудно се създават.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес наистина водим един дебат по тема, която едва ли е най-актуалната за последните часове от работата на Четиридесет Мен не би ме притеснявало това, че тук се излагат различни тези „за” и „против” от екологична, икономическа или друга гледна точка. Мен ме притеснява това, че две седмици подред ние се занимаваме с една риторика, която потвърждава отново избрания курс на небалансирана външна политика от България, който се води. Мен ме притеснява това, че ние прибягваме до един акт на денонсиране, който в международните отношения категорично не прави добро послание и не отправя добри сигнали към една страна, която, така или иначе, е единственият инвеститор в българското Черноморие, единственият инвеститор в българските курорти, единственият инвеститор в българското строителство и един от най-големите инвеститори в българския туризъм. Аз виждам, но не мога да разбера защо флагманът на това говорене, а именно представителите на Синята коалиция, си разиграват коня в продължение на три седмици в последните дни на работата на Народното събрание и Народното събрание –не знам защо пък приема тези решения. Искам да Ви кажа нещо друго, което е риторичен въпрос и искам някой да даде отговора. Как може една политическа формация, която упражнява антируска риторика в продължение на толкова много години, да даде най-големия обект на българската икономика по време на своето управление точно в руски ръце? Става въпрос за „Нефтохим”. Каква е била мотивацията това да се случи? Това е моят въпрос и аз го поставям пред Вас, пред залата и се надявам да вземем тук правилно решение за бъдещето на България, а не просто за един обикновен

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думите на господин Чукарски за това как отдясно се развихриха, как ГЕРБ пое това и вече толкова дни мътите мозъка на всички нас и на държавата, в това число. Всичко добро, което беше планирано и отчасти изпълнено, Вие гледате да го разрушите, и то с бързи крачки. крачки. Тройният шлем – „Белене”, с гордост го смачкахте, сега сте на път да спрете и „Бургас – Александруполис”. И с това ли се гордеете?! С кое?! Може би „Южен поток” трябваше да ударите или дотам ни стигнаха силите, или заповедта не беше стигнала дотам, а само за „Белене” и за „Бургас – Александруполис”? Какво правите, господа управляващи, в малкото време, което остава да живеят този Парламент и това правителство?! Понеже тук отдясно бяхме обвинени, че ние не защитаваме националните интереси, Вие какви интереси защитавате?! Господин

„Е-е-е!”) Твърдя от трибуната на Народното събрание, че БСП винаги е отстоявала националните интереси на България, шум и реплики.) Това е големият въпрос и това е нещастието – затова не можахте да изкарате мандата, затова бяхте изритани от управлението.

но затова си мълчим. Сега е удобно този проект да бъде спрян. Късогледство – политическо, икономическо, както и да го погледнете! Жалко за държавата ни, че три години и половина – добре, че не изкарахте мандата – тормозихте тази държава и гражданите го осъзнаха и са на улицата. Трябваше им още малко време. Помните ли, на митингите бяха излезли с искане цената от АЕЦ „Козлодуй” да влиза в сметките, а да се продава другата енергия? Следващата крачка беше да строим „Белене” и улицата ще го каже – рано или късно.

Не разбирам нищетата, не разбирам тази безотговорност към нашата икономика и към политиката ни като цяло, към сигналите, които пускаме с това денонсиране на договора. Толкова непоследователна политика никога – след промените, е нямало. От 90-та година досега не се е случвало да има толкова непоследователни решения. Сутринта кажем едно, до вечерта сме го сменили три пъти това решение, а на следващия ден вече е ново. С това ще бъдете запомнени – с непоследователната си политика, с лобистките си закони и с това, че обслужвате чужди интереси. Жалко за Вас! Жалко!

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда кратък. Аз смятам, че денонсирането на този договор е най-правилното решение и най правилната стъпка, която България може да направи в момента. Народното събрание като акт, който може да осъществи, не само поради обсъжданията неотдавна, където и финансовият министър в оставка ясно заяви какви ясно заяви какви са анализите от разходите и ползите от този проект, където бяха коментирани докладите на управителния съвет на самата проектна компания, която се занимава с това, става ясно на всички, всички, че този проект е нерационален за България. Тук някои преждеговоривши току-що загатнаха и темата за екологията. Аз искам да Ви обърна внимание, че неотдавна се вдигна изключително голям шум за едни 30 декара в Несебър. Нека тези господа, които вдигаха шум за тази екология, се замислят и в момента отговорят на въпроса как 280 км, преминаващи през „Натура 2000”, за тях отведнъж не са никакъв екологичен казус, това е просто фрапантно. Не мога да разбера как може такова лицемерие. Някои преждеговоривши господа, които миналата седмица на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, скачаха

преди една седмица скачахте да не се допускат никакви тръби, а сега скачате и сте готови да минават в сърцето на Странджа планина? Обяснете на тези хора отвън, които са загрижени за екологията, какво е това лицемерие. Освен това бих искал да Ви питам: къде е националният интерес на България при 51-процентно участие на Русия в този проект, в който са ясни анализите – разходи и ползи, че е нерационален за нас? Бих искал да Ви питам: какво е лицемерието, когато говорите за Проекта „Белене”,

Дядо ми е погубен от Вас в Белене – има нещо общо. Думата „Белене”, като я говорите, преди всичко трябва да имате малко самодисциплина, малко свян, да се посрамите, да имате малко самокритичност. Това е величието на един голям народ – като Германия, като други, където едни леви канцлери, които са от Вашите среди, падаха на колене, когато са правили исторически грешки. В момента продължавате и се опитвате да направите поредните исторически грешки. Съжалявам, това не е правилно.

Поставям на гласуване предложенията на народните представители Петър Димитров и Корнелия Нинова за отпадане на член единствен. Гласували

член единствен. Гласували 119 народни представители: за 27, против 91, въздържал се 1. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Терзийски – член единствен да стане чл. 1. Това обаче трябва да стане, след като имаме приет такъв член. Сега ще подложа на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за член единствен.

гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за член единствен.

Комисията не подкрепя предложението. Изказвания? Господин Терзийски. Госпожо председател, дами и господа народни представители! Преди малко видяхме кой дава тон на ГЕРБ какво поведение да водят в залата и как да го водят. Този човек обаче рискува, защото дава тон на едно провалено управление и да не се окаже утре, че той ще изкупи вината за това провалено управление. В кръга на предложението, което съм направил. С отвращение слушам това, което се случва и става в залата и си давам сметка за израза „с един куршум два заека”. Как хем изпълнявате поръчката на Вашите презокеански господари, как хем отмествате основния проблем, който е в съвременното общество – проблемът за това изключително неудачно управление, за това провалено управление, за управлението на ГЕРБ, което доведе българските граждани в ежедневна борба за физическо оцеляване. Тук бяха изтъкнати две тези за денонсиране на това споразумение. Едната теза е абсолютно несъстоятелна – че икономически е неизпълним Тази теза според мен беше разбита на пух и прах, защото съвсем логически нашето излизане първи от един неизпълним икономически проект означава само едно ние да плащаме излизането си на другите страни, които остават. Тоест, ние да бъдем задължени. Втората теза, която беше изтъкната, беше за евентуалното отрицателно въздействие върху околната среда. Доколкото има информация, няма отрицателна оценка, а напротив – има положителен ОВОС. След като Вие така гръмко приемате, че има риск за околната среда вследствие на този проект, мисля, че в интерес на националните интереси и дори и на политическата позиция, която България има в случая, е редно да приемете предложението, което правя. Тоест, денонсирането да влезе в сила, при условие че има отрицателна оценка за въздействие върху околната среда. Тогава ще се окажат верни Вашите твърдения, които така сърцераздирателно изтъквате в залата, без да почиват на сериозни аргументи, мотиви и факти и ще защитите интереса, който гоните и който не е български.

Тези книжни тигри, които размахвате за заплахата на туризма, в европейските и в правовите страни се решават институционално и законно, а това става с оценка на всеки проект за въздействието върху околната среда. Но понеже Вие лъжете, че ще има негативно въздействие и не отговаря на стандартите на европейска България – член на Европейския съюз, която има по-високи стандарти от стандартите, по които се зарежда любимият Ви „Лукойл”, любимият Ви „Нефтохим”, затова си мълчите. Затова не вземате отношение за тази клауза, която да постави денонсирането под условие, наистина в рамките на онова, което казвате – че има заплаха за туризма, едни кораби спират на плажа тука, някак си изглеждащо като Батуми от времето на „12 стола” – Илф и Петров. Само че това е доказателството – дали Вие искрено смятате, че има екологична заплаха, или най-лицемерно, сдружени с мнозинството от ГЕРБ, имате някакви други цели, за които не искате да кажете на хората. Почтено е да кажете: „Ей, ние не обичаме Русия, затова искаме да се денонсира. Ние обичаме Турция и държим всички товари с петрол за Европа да минават през Босфора”. Ето, кажете го да е ясно, не се крийте зад екологичната заплаха. заплаха. Уважаеми дами и господа, така го започнахте този Парламент –в крепката дружба между ГЕРБ и Синята коалиция, така избрахте и този кабинет, заради който Народното събрание след два дена предсрочно ще приключи работата си. Така ще приключи – в тази дружба с лицемерие, с лъжа, с неискреност към хората, които са Ви изпратили в Народното събрание. Това е истината и всякакви хубави фрази, всякакви грижи за екологията, грижи за туризма

Други народни представители желаят ли да се изкажат? Няма. Дискусията е закрита. Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Терзийски за създаване на чл. 2. Комисията не подкрепя предложението.

единственият член да стане чл. 1. Формално трябва да го подложа на гласуване, въпреки че смисълът е ясен. Гласуваме предложението на господин Терзийски

а самата комисия не подкрепя предложението на господин Терзийски.

Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата Благодаря, госпожо председател. Моля да подложите на гласуване промяна в програмата ни за днес, а именно точка шеста да стане точка

Обратно становище. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, аз мисля, че сме в режим на извънредно заседание, когато дневният ред вече е определен. Това – първо. Второ, очевидно се прави опит да не се обсъжда и да не се стигне до гласуване по един въпрос, който касае живота, практически живота на българските граждани и оцеляването им, а именно определяне на възможности за базисните потребности и по-ниски цени на тока. Защото е ясно, уважаема госпожо председател, че след месец юли цената на тока ще трябва да се повишава. Това временно странно решение – за намаляване, автоматично, без сериозни разчети, е направено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Още търсят дипломата на председателката, по времето на която е направено това. Сигурно тарашуват в чекмеджетата на Бойко Борисов в Банкя. Това не е решението, което трябва да се даде на българските граждани. Когато говорихме Парламентът да агонизира още 1-2 седмици, говорехме за важни решения, а не за такива задкулисия, които се постигат само и само да има Парламент и отвън хората да струпват ненавистта си върху Парламента, защото Бойко Борисов го няма на сцената. Ако Синята коалиция е тръгнала така да Ви уйдисва, както ще видим и в служебния кабинет да се коалирате накрая, то тук нещата трябва да се случват пред очите на хората. Искате ли решение за базовите нужди

несериозно, подигравателно към опозицията и ненужно! Поставям на гласуване направеното процедурно предложение. Има точка в нашия правилник, която казва, че са допустими процедурни предложения…

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Това е нагло поведение, което демонстрирате в пленарната зала. Господин Бойчев, аз разбирам, че това не е Ваше предложение, очевидно то е внушено. Въпросът е обаче защо мнозинството продължава в тази посока, включително и в последния пленарен ден. Имахме вече повод да кажем, че това е срамен финал на Народното събрание! Не го правете и жалък, не го правете и жалък! Три седмици като цяло размотавате Народното събрание, като институция. Мотаете проекта за решение за мерките, които трябва да се възложат на служебния кабинет и на държавния регулатор. Три седмици хвърляте прах в очите на хората, които протестират, които излязоха да протестират заради сметките за електрически ток. И малкото, което трябваше да направи този абсолютно изчерпан Парламент, Вие го правите по безумен начин пренареждане на Народното събрание! Що за логика, що за поведение?! Няма ли поне в последния ден да се осъзнаете?! Няма ли поне капчица разум да проявите в този момент, за да отхвърлите предложението, което беше направено? Наистина, жалко поведение! Дневен ред, който е гласуван, включително комисия, която е разглеждала проекта за решение, а в един момент искате и правите циркаджийско поведение, като в края на дневния ред на този парламент напуснете,

Правете си, приемайте си, каквото искате! Не се чудете, че хората Ви изметоха, ще Ви изметат и на изборите!

последните три седмици на заминаващото си Народно събрание са белязани с безпрецедентни лъжи лъжи от страна на едно отиващо си мнозинство между ГЕРБ и Синята коалиция, мнозинство, което дойде на власт през 2009 г. с други лъжи лъжи за средноевропейските доходи на българските граждани. Вместо това – 49% от българските граждани живеят в риск от бедност. И ако кризата в цяла Европа е факт, то състоянието на милиони български граждани е пряка последица от управлението на хората от ГЕРБ, които измамиха българските граждани през 2009 г. Тези три седмици ставаме свидетели и на друго: след подадената оставка от министър-председателя на правителството, Народното събрание трябва да работи, много често с безсмислени законопроекти – за хазарта или пък Законопроекта за туризма с 400 текста само и само за да се инспирират протести и да има институция, срещу която да се насочва справедливият гняв на хората от бедността, от безработицата, от цинизма на Бойко Борисов и тези, на които хората дадоха доверие през 2009 г. Уважаеми народни представители, достойнството е нещо, което не може да се измери с брой мандати. Достойнството е нещо, което се постига с почтеност в ангажиментите както с партньорите, така и с опонентите. Когато тези ангажименти не се изпълняват, когато дневният ред на Народното събрание се прави така, че да не се гледат важните за българските граждани въпроси, а да се прокарват, включително в последния момент останали лобистки поправки на правителството, тогава Парламентът губи не рейтинг, губи достойнство! И тепърва – след изборите, следващото Народно събрание, тези, които българските граждани изпратят тук, в Четиридесет ще трябва да полагат огромни усилия, огромни, къртовски усилия, за да върнат достойнството на Българския парламент. Това започна с онези фрази, на които никой от Вас не реагира, на Вашия премиер Бойко Борисов, че тук, в Парламента, са безделници! Това започна с онези прегласувания на трето четене на закони, които сам той Ви беше разпоредил да приемете, а след това да отмените! Това минава през безпрецедентния брой отменени от Конституционния съд текстове на закони, които Вие безропотно гласувахте! И всичко това е, пак казвам, не рейтингът на Парламента – това е достойнството на Парламента! Достойнството, уважаеми дами и господа, на всяка институция се гради от хората, които са в нея! Достойнството не е нещо, което можеш да купиш или да покажеш по телевизията, или да ти ръкопляскат за него! Достойнството е нещо, с което човек се ражда, възпитава и умира! Днешното Събрание, дами и господа от управляващото мнозинство – мнозинство на политическите трикове и комбинации, на дребната политическа аритметика, но не достойнство на реалната политика за българските граждани, не Събрание, от което България имаше нужда, то си отива без достойнство! Именно поради тази причина ние не искаме да участваме в този Ваш фарс!

Благодаря, госпожо председател. „Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Последният опит на това Народно събрание окончателно да се дискредитира, и то не само пред българските граждани – пред всички външни наблюдатели! Последният законопроект, който ни предлагате, е ярко доказателство за изпълнението на мръсни поръчки, чиито изпълнители за пореден път и за последен, за щастие, в това Народно събрание показаха своите „законотворчески” умения, и за репресивните наклонности, които демонстрирахте през всичките тези години! Като променяте в последния ден на Народното събрание изначалната философия на един утвърдил се през годините, доказал своите качества и своята ефективност закон – философия, която изхожда от презумпцията, че на на особено внимание трябва да бъдат поставени доходите и имуществото само на онези, които се ползват с общественото доверие, които боравят пряко с публични средства и които имат решаващата дума за тяхното изразходване, Вие по абсолютно недопустим начин разширявате обхвата, приложното поле на този закон, като го разширявате прекомерно. И то в последния момент, когато нито има някакъв кредит на доверие към Вас, към всички нас, нито има проведено широко обсъждане, дебат в обществото от заинтересованите структури, гражданското общество, без да са изпълнени изискванията на Закона за нормативните актове, Вие предлагате един таен, секретен закон, който така и не беше публикуван на интернет страницата на Народното събрание, за да не могат да го видят заинтересованите лица – ако може, така тихомълком да мине, между другото. Няма да успее този опит, уважаеми колеги, уверявам Ви. Аз силно се надявам, въпреки факта че Вие го допуснахте на първо четене, въпреки факта че сега се опитвате и явно ще успеете да го пробутате и на второ, този законопроект да не види бял свят. Надявам се Президентът да упражни своето конституционно право на вето върху него, тъй като с него се нарушават драстично както Конституцията, така и международноправни актове, по които Република България е страна. Нарушават се човешки права – на граждани, частни лица, които нямат нищо общо с държавата и които по никакъв начин не дължат подобен род контрол и отчетност на държавата. По този ред всички български граждани дължат отчетност и са обект на контрол по друг ред, по общия ред за контрол – данъчен, осигурителен и така нататък. Ако щете, дори и наказателна отговорност за попълване на декларация с невярно съдържание. Но не и по реда на този закон. необоснованата промяна в изначалната философия на този закон Вие преследвате репресивни, мракобеснически цели – изпълнявате явно нечия поръчка, за която обаче няма да останете ненаказани от гражданското общество, от всички, които неправомерно визирате в предлаганите от Вас промените. Благодаря.

Олицетворение на срамния начин, по който мнозинството в Четиридесет и първия Парламент изпълняваше партийнополитически поръчки, обвити под благовидния претекст, че се задоволяват обществени потребности с обичайния опит на управляващото мнозинство да се изхлузи, да се изсули от отговорност за своите действия! Трябва да е ясно, че този закон, макар и формално внесен от РЗС, се подкрепя изцяло от Парламентарната група на ГЕРБ! Опитът да бъдат вкарани в един специален режим всички неправителствени организации, цялото гражданско общество е разбирането на ГЕРБ за натиск и за отношение към гражданския сектор! Този път няма да избягате от отговорност, както бягахте в десетки други случаи! Вие сте хората, които ще натиснете копчето и ще вкарате неправителствените организации, гражданския сектор в един режим, който е задължителен единствено и само за лицата, заемащи публични длъжности, висши държавни длъжности. длъжности. Нормално е едно лице, което заема висша държавна длъжност – министър, депутат, член на орган на изпълнителната власт, евродепутат, посланик или прочие, да е в особен режим, но не е нормално под този режим да се привеждат членовете на ръководствата на неправителствените организации. Това е, предупреждавам, един опит за разправа на Парламентарната група на ГЕРБ с онези неправителствени организации, които ще следят честността на изборите. Това е тънкият замисъл! И го заявявам още сега при дискусията по промени в заглавието на този закон. Между другото, ще изгорят и всички останали неправителствени организации. Всички! Това са сто хиляди хиляди души са членове на ръководствата на неправителствените организации в България. Вие обявявате война на тези сто хиляди души, за да удовлетворите каприза на ръководството на ГЕРБ да си осигури комфорт в предстоящите избори, да има причини да удря организациите, които ще следят честността на вота. Ето това е истинският замисъл. Защото – да, ние нямаме нищо против предложението на РЗС в списъка на лицата, заемащи държавни длъжности, да се добави това, което е пропуснато – еврокомисари,

Всички, които заемат висши държавни длъжности, трябва да декларират своето имущество. Това е смисълът и духът на този закон! И ние подкрепяме това, но в никакъв случай не подкрепяме разширяването на тези задължения – забележете, само по отношение на една част от лицата, които заемат обществени длъжности. По-нататък става дума само за неправителствените организации. Тук ги няма медиите. Те получават ли публични пари? Тук ги няма социологическите агенции. Тук ги няма търговските дружества, които печелят обществени поръчки. Тук ги няма юридическите субекти, които разполагат с публични пари. Ако ще има такъв закон, нека се разпише такъв закон, в който да попаднат всички тези субекти, или най-добре, ако има съгласие сред гражданите, данъчните декларации на всички български граждани да бъдат публични, но това е друг закон, друг дебат. Това е друга ситуация. Сега този закон под благовидния претекст, че цели публичност, откритост и прозрачност, на практика е един антидемократичен закон, един мракобесен закон, който между другото е абсолютно характерен за начина на мислене на вече, слава Богу,бившите управляващи и на парламентарното мнозинство на ГЕРБ, така че нека да е ясно – отговорността си е на тези, които ще го гласуват. Отговорността си е на ГЕРБ! Ние сме дотам – да се включат всички, заемащи висши държавни длъжности, и ако ще се включват лица, които са в обществени сектор, това трябва да стане по отношение на всички след широки обществени дебати и след ясно разписване на процедурите за това, а не просто на тези, които на госпожа Фидосова не са й удобни! Реплики? Реплики има ли? Няма. Господин Михайлов – за изказване. След това сте Вие, господин Стоилов. Благодаря, госпожо председател. Аз ще започна оттам, откъдето завърши госпожа Манолова, че наистина, ако трябва да бъде подкрепян в една малка част този законопроект, това е в частта, в която трябва да бъдат дописани които така или иначе са длъжни да декларират своето имущество, каквито са еврокомисарите, каквито са шефове по митници, шефове в НАП и така нататък. В тази част смятам, че няма един народен представител, който не би подкрепил това предложение да бъдат дописани. Но оттам-нататък законопроектът наистина излиза извън всякакви демократични рамки. Защо? Ще Ви приведа пример. В момента

вписаните неправителствени организации, записани с обществена цел. Представете си – това са училищни настоятелства, малки спортни клубове, родителски и пациентски организации, организации, обединяващи хора с увреждания, туристически сдружения, доброволчески обединения и така нататък. Всички те попадат под ударите на този закон. И досега аз от тази трибуна много пъти съм твърдял, че Четиридесет и първото Народно събрание е може би най-лобисткото Народно събрание в историята на българския Парламент, но сега имаме вече законодателство, което не е лобистко. То е репресивно законодателство! Репресивно спрямо всички български граждани, защото това са 100 хиляди български граждани, които участват в тези 10 хиляди и 200 организации, като управителни тела. И наистина това е безумие, което трябва да се спре! Не може наистина в последния ден на Народното събрание ние с лека ръка да приемаме нещо, което е насочено срещу българските граждани. Това го няма нито в Русия, тоест Путин се опита Путин се опита да направи такова законодателство, но дори и той не стигна дотам! Той стигна в графата до такива, които използват обществен ресурс. Това беше в неговия закон. Дори Путин не стигна дотам. А пък да не говорим и Белорусия. И Русия и Беларусия. Беларусия, където е давана в Европа държава, където се потъпкват правата на хората, и тя не е стигнала до такъв тип законодателство. Просто наистина не виждам нормална човешка и политическа логика ние да отиваме на такава разправа с гражданското общество. Моята молба като гражданин е наистина да бъде оттеглен този законопроект и да не бъде приеман. Ще Ви прочета само нещо. Какво казва Европейската... Основен принцип Седем от Препоръка 14 на Съвета на Европа гласи, че юридическите лица с нестопанска цел трябва да имат същите права като други юридически лица и трябва да са подложени на същите административни, граждански и наказателни санкции като останалите юридически лица. Наистина не може – медиите, примерно, разпределят

на медиите! На медиите – едно министерство! И къде са отишли? Кой ще каже по какъв начин са изразходвани тези средства? Говорим за социологични агенции. Някой го каза тук. И те разпределят обществен ресурс. И десетки други организации разпределят обществен ресурс, а ние сега ще отиваме в пациентски организации, ще отидем в доброволчески сдружения, за да проверяваме. За какво е необходимо? Наистина в тази част, с която започнах – еврокомисари, в Европарламента депутати, те наистина нека да бъдат вписани. Да бъдат вписани хора, които заемат висши държавни длъжности,

Благодаря, уважаема госпожо председателстваща. Уважаеми дами и господа народни представители, днес на Председателския съвет стана дума колко е важно Четиридесет и първо Народно събрание да приеме Закона за туризма. Стана ясно, че този закон е приоритетен, че той се очаква от хиляди субекти в този бранш, които работят, че той е безспорен, но е обемен и затова аз Ви призовавам да проявите малко разум в последния ден или в последните дни на това Народно събрание и да не поставяте под заплаха приемането на безспорния Закон за туризма заради изпълнението на щенията на една политическа сила, която доказа през целия мандат на Четиридесет и първото Народно събрание своята, меко казано, непоследователност и угодничество конюнктурно. Затова, уважаема госпожо председател на Народното събрание, госпожо Цачева, аз правя процедурно предложение за отлагане на разискванията по тази точка, тъй като стана ясно и от дебата колко спорни текстове има в него, колко той, поради факта, че не е минал през предварително обсъждане, широко обсъждане, колко спорни постановки има. Някои неща са включени, други не са включени, така че нека да оставим на следващото Народно събрание тази задача, то да приеме след широк обществен дебат дебат онези промени в този закон, които наистина са полезни и да не приема такива подобни налудничави текстове, които се съдържат в настоящия законопроект. Процедурно предложение за отлагане на разискванията! Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане на разискванията по този закон.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Искам да обърна внимание как се разви дискусията в Правната комисия по този въпрос. Ние участвахме в заседанието, въпреки че този законопроект беше предложен в последния момент от работата на Народното събрание, въпреки че той почти не беше обсъждан на първо четене в специализираната комисия. Днес направихме опит по тази тема, която има известно актуално значение, да се намерят решения, които са принципни и създават възможност за по-голяма публичност на имуществото на лица, които заемат определени държавни длъжности. Трябва да подчертая, че подкрепихме повечето от предложенията за разширяване на обхвата на този закон, отнасящи се дори не само до висши държавни длъжности, а включително до някои, които са в териториални подразделения на държавната администрация. Подкрепихме разширяването на обхвата на закона по отношение на лицата, които от името на Република България работят в европейски и в други международни организации. най-оживена по отношение на включването на юридическите лица с нестопанска цел в кръга на задължените субекти по този закон. В същото време обърнете внимание, че този закон, с малки изключения, не предвижда такива задължения за търговски дружества, които използват държавни и европейски средства. В тази категория се отнасят множество търговски дружества, които печелят обществени поръчки, организации, които работят в областта на банковото и застрахователното дело, отнасят се медии – да не продължавам с този списък, и става дума за неколкократно по-големи средства, които от обществото и от бюджета понякога преминават през такива организации. Това показва, че подходът, който е избран и от вносителите, и от ГЕРБ, които подкрепят този законопроект, е изцяло конюнктурен и съобразен със стремежа да се въздейства върху организации от така наречения „трети сектор”. Нека да обърна внимание, че предвиденото сега безусловно задължение да се подават такива декларации от управителните и контролните органи на ще се отнася, и ако много от протестиращите, които представляват някакво все още неинституционализирано движение, решат да създадат свои обществени организации, те също автоматично, първото задължение, което ще трябва да изпълнят, е въведеното по този закон. За да покажем, че дори този избирателен подход не е последователен, в комисията, след като не се прие предложението за отпадане на този текст, аз предложих да се възприеме ограничението имуществото, доходите си да декларират лицата, които през предходната година са били финансирани с публични средства или със средства по програми на Европейския съюз. Става дума за участниците в управителните и контролните органи на такива организации. Това предложение беше отхвърлено от комисията и тя днес е изправена единствено пред дилемата – или въобще да отхвърли текста такъв, какъвто е по вносител, или да го подкрепи и по този начин да стигне до абсурдното веднъж предложение, защото не е възможно Сметната палата да проверява декларациите на десетки хиляди лица, дори те да ги подадат. Това е техническото съображение. Принципният проблем е, че държавата има основание да иска допълнителни задължения към определени лица, когато те разчитат и изразходват държавни средства, а не въобще да въвежда задължения, които надхвърлят данъчните задължения на всички български граждани, независимо дали участват и извършват някаква идеална или стопанска дейност. Тук искам да завършва с това, че ангажиментът и отговорността, за което и да е от двете решения, е на управляващите, защото вносителите на този законопроект са само едни посредствени извършители, тъй като те нямат собствена воля. Тяхната воля се определя в крайна сметка от това, което Вие искате, или от това, което Вие ще гласувате. Поради тази причина, тъй като не виждаме вече друга правна възможност да се намери дори такова компромисно решение по съществуващия в Правилника ред, аз и госпожа Манолова няма да участваме повече в това заседание, така както нашите колеги обявиха, че няма да участват, тъй като днес отпадна най-важното решение, което засягаше мерките за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на потребностите на гражданите в областта на електроснабдяването и разходите, които те правят. Днешното заседание на Парламента става не само излишно, но и вредно, и го продължете така, както смятате за добре. Благодаря. Други народни представители? Господин Василев. След него в 16,00 ч. ще обявя почивка. Благодаря, госпожо председател. Тъй като съм един от вносителите, чувствам се длъжен да отговаря на невероятните лъжи. лъжи. Човек трябва да е някакъв изключителен мръсник, за да застане на парламентарната трибуна и да говори такива лъжи, каквито слушахме от преждеговорившите. Направо съм потресен, омерзен! Не ги ли е срам, не ги ли е страх от нещо, от Бога не ги ли е страх, за да говорят такива неща и да се опитват да манипулират? Защото тук, освен народни представители в пленарната зала, които са здравомислещи хора и могат да направят преценка, има и представители на медиите, някои от които директно, в реално време публикуват тези неща в своите медии. Направо съм потресен! По въпроса за невероятните манипулации по отношение на сдруженията с нестопанска цел ще взема думата, когато стигнем до съответната точка от проекта за закон. Тук сме още на заглавието и се изнасят някои принципиални съображения. Бих искал да кажа на всички и дебело да подчертая, че в момента се приема един от най-важните антикорупционни закони, които изобщо са били приемани някога в историята на българския парламентаризъм. Не искам това да звучи високопарно, това е самата истина – в момента се приема един от най-важните антикорупционни закони, които изобщо някога Български парламент е приемал.

върху които се крепи цялото антикорупционно законодателство на България и не само антикорупционното законодателство, но въобще и действията на всички държавни институции. Дами и господа, тези три законопроекта всъщност материализират политическата воля на българското общество да се бори с корупцията. Спомнете си кои бяха политическите сили, които опонираха най-много, когато се приемаше този изключително важен, исторически Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност? Пак същите сили. И директно ще ги нарека: прокорупционните сили в България са БСП и ДПС. Това са силите, които всъщност от години провеждат корупционна политика в България и които скачат като ужилени, действително като матросовци на амбразурата, когато в пленарната зала тръгва истинското антикорупционно законодателство. Защото и Шенген ни се размина, заради това че не провеждаме достатъчно последователна борба с корупцията.

прокорупционна коалиция. В тази прокорупционна коалиция влизат политическите партии, които споменах, за съжаление, влизат и медии. Този път обаче това няма да го пропусна – има и медии, които са в тази прокорупционна коалиция и се противопоставят.

Не искаме да се оставяте под натиска на прокорупционната коалиция, на тези, които са против антикорупционното законодателство.” Заради тези 800 000 души ще направим каквото е необходимо, но в никакъв случай повече няма да се подаваме на тези манипулации. Благодаря. Реплики? Господин Казак, Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Василев, не знам коя е прокорупционната коалиция и коя не е, но искам да Ви напомня, че в Шенген не влязохме заради пълния провал в така наречената „борба с корупцията и организираната престъпност” на правителството на ГЕРБ, което Вие подкрепяте през по-голямата част от мандата му. Да Ви напомням ли основанията, по които и Холандия, сега и Германия – най-големият приятел на отиващото си правителство, обявиха, че не искат повече да чуват за Шенген с България и Румъния вътре, защото и България се е провалила в борбата с организираната престъпност и с корупцията.

небесни. Нека, когато говорим от тази трибуна, все пак да виждаме реалностите, а не да си фантазираме, което на нас ни харесва да чуваме, изказано от собствената ни уста. Корупционно беше отиващото си правителство. Цялото управление, което си отива и което Вие подкрепяте, не направи нищо за реалната борба с корупцията. Всичко беше камуфлаж. „Бор-Кор”, не знам си какво, ДАНС – всичко беше кьорфишеци и такива, каквито Ви отиват и на Вас. Благодаря. Господин Янев – реплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Повече от ясно е, че тази съпротива и тук, и от определени поръчкови организации, които са олигархични граждански организации, най-вече около кръга Прокопиев, се опитват да се противопоставят на това, което обществото желае. Обществото желае публичност на доходите и парите на всички тези, които ние прилагаме по списък. Считаме, че точно в този момент – преди изборите, е изключително важно българският народ да осъществи информиран избор. За да Ви кажа колко сте неправи, за да покажа на БСП и ДПС, че 23 години всячески поддържат мафиотското статукво в България, ще Ви дам два елементарни примера. Господин Василев, репликата ми е към Вас:

от декларацията Ви пред Сметната палата. На тези, които разпределят по 2, по 3 милиарда, не се знаят. Затова предложението ми и като вносител – оттеглям изобщо този текст за неправителствените организации, да ги няма. Да видим кой ще излезе прав? прав? Обществото има необходимост да знае и за граждански организации, които се явяват донори на политически партии, уважаеми дами и господа. Неслучайно ДПС най-много скача. Скача, защото има неправителствени организации, които са „черната каса” на ДПС. Затова скачат! Скачат, защото техните доходи ще бъдат изкарани на светло. Това е истината. Защото част от неправителствените организации са най-елементарни политически патерици и нищо друго. Те служат за „черни каси” и куфари на политици и обръчи от фирми. Там ги стяга чепикът. Благодаря.

От името и на колежките, които също са съвносителки – Бисерка Петрова, Кристияна Петрова и Цвета Георгиева, също и от тяхно име заявяваме, че оттегляме т. 39. Искам да 39. Искам да припомня, а всъщност и да кажа, тъй като не всички са присъствали на заседанието на Правната комисия, че там възникна въпрос във връзка със сдружението с нестопанска цел – или всички, или никой.